Hvala vam

Hvala

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi zamjenik ministra gospodarstva Leo Prelec. Izvolite.

Dakle, žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne vidim

u ime Kluba zastupnika HNS-a govoriti uvaženi zastupnik Milorad Batinić. Izvolite.

Hvala vam lijepa. Sljedeći će u ime kluba SDP-a govoriti uvaženi zastupnik Ivo Jelušić, izvolite.

Hvala vam lijepo. Time zaključujem raspravu o ovom konačnom prijedlogu zakona. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Mi ćemo time završiti ujedno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

Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi zamjenik ministra gospodarstva Leo Prelec. Izvolite.

Dakle, žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne vidim da se itko javlja,

redu Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama u gospodarstvu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 47. Predlagatelj je Vlada RH temeljem članka 85. Ustava RH i članaka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora.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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi zamjenik ministra gospodarstva Leo Prelec. Izvolite. Zahvaljujem. Dakle. Poštovani predsjedniče Sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Pred vama je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o inspekcijama u gospodarstvu s Konačnim prijedlogom zakona. Evo želja mi je upoznati vas s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama u gospodarstvu. Trenutno je na snazi Zakon o inspekcijama u gospodarstvu koji je stupio na snagu 6. veljače 2014.godine a koji je donijet zbog ukidanja Državnog inspektorata te preuzimanje u djelokrug Ministarstva gospodarstva, inspekcijskih poslova u području zaštite potrošača, energetike, rudarstva i opreme pod tlakom. Tijekom primjene važećeg zakona ukazala se potreba za dodatnim uređenjem djelokruga tržišne inspekcije u području zaštite potrošača, a radi usklađenja sa posebnim zakonima koji određuju nadležnost tržišne inspekcije kao i potreba za uvrštavanjem pojedinih struka kao što su veterinarska agronomska i sanitarno inženjerska uz stručne uvjete za radna mjesta tržišnih inspektora, inspektora gospodarenja otrovnim kemikalijama zbog preuzimanja većeg broja službenika bivšeg Državnog inspektorata tih struka. Ujedno kroz primjenu zakona ocijenilo se potrebnim radi ekonomičnijeg i učinkovitijeg vođenja inspekcijskog postupka urediti na drugi način, drugačiji način postupak uzorkovanja radi provjere sigurnosti, odnosno sukladnosti tehničkih proizvoda stavljenih na tržište Republike Hrvatske. Naime, imajući u vidu ovlasti Tržišne inspekcije za kontrolu sigurnosti samo neprehrambenih, odnosno tehničkih proizvoda, te praksu EU ovim zakonom se uređuje obveza uzimanja jednog uzorka tehničkog proizvoda radi ispitivanja, umjesto do sada 2 uzorka koja su bila prvenstveno za prehrambene proizvode. Predložene izmjene zakona uvode značajne promjene u postupanje inspektora u gospodarstvu vezano za prekršajni postupak na način da se gospodarskim subjektima daje mogućnost da otklone utvrđene nepravilnosti u određenom roku bez sankcioniranja ukoliko iste nepravilnosti ne predstavljaju teži prekršaj kojim se ugrožava život, sigurnost i zdravlje ljudi, imovina veće vrijednosti, okoliš te ukoliko gospodarski subjekt nije u povratu u počinjenju istog prekršaja u roku od godine dana. Navedene izmjene su u skladu sa načelom oportuniteta iz Prekršajnog zakona, a temelje se i na praćenju sudske prakse prekršajnih sudova iz djelokruga inspekcija u gospodarstvu. Naime, samo tijekom 2015. godine u Upravi za inspekcijske poslove u gospodarstvu Ministarstva gospodarstva zaprimljeno je 555 presuda kojima se okrivljenici proglašavaju krivim uz izricanje novčane kazne, te 191 presuda kojim se okrivljenici proglašavaju krivim ali se oslobađaju kazne jer su otklonili posljedice prekršaja, odnosno ispunili su obavezu čijim neispunjenjem se ostvaruju obilježja prekršaja. Jasnim uređenjem slučajeva u kojima inspektor kao ovlašteni tužitelj neće poduzeti prekršajne mjere izbjeći će se diskreciona ocjena inspektora da samostalno odlučuje o primjeni novih instituta,

te posljedično tome mogućnost nesankcioniranja ukoliko otklone nepravilnosti u svom poslovanju, a koje su utvrđene u inspekcijskom nadzoru. Primarni cilj inspekcijskog nadzora je poštivanje propisa, a ne sankcioniranje, pa ukoliko gospodarski subjekti ne ponavljaju iste prekršaje kroz ponovljene nadzore na taj način postići će se i preventivna uloga inspekcijskog nadzora. Temeljem navedenog predlažem da Hrvatski sabor donese ovaj zakon po hitnom postupku, obzirom da se ovim zakonom predlaže smanjenje represije prema gospodarskim subjektima ukoliko otklone nepravilnosti u poslovanju kao i dodatno rasterećenje Prekršajnih sudova od prekršajnih postupaka. Hvala vam lijepa. Ne vidim da se itko javlja, pa otvaram raspravu. Prvo će u ime Kluba zastupnika HRID-i i nezavisnog zastupnika Šandora Juhasa govoriti uvažena zastupnika Irena Petrijevčanin Vuksanović. Ne vidim je ovdje. Gubi pravo na govor. Sljedeći je u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista uvažena zastupnica Ružica Vukovac. Izvolite. Hvala lijepo. MOST nezavisnih lista kao inicijator prijedloga izmjene Zakona o inspekcijama u gospodarstvu u potpunosti podržava prijedlog. Nakon 1.1.2014. godine s tim datumom zapravo prestaje sa radom Državni inspektorat. Ministarstvo gospodarstva preuzima inspekcijske poslove u području zaštite potrošača, energetike, rudarstva i opreme pod tlakom. Kao bitna izmjena važećeg zakona predlaže se uvođenje načela oportuniteta iz Prekršajnog zakona u rad inspektora, a u skladu sa stavovima Prekršajnih sudova u primjeni istog načela po pokrenutim prekršajnim postupcima temeljem optužnih prijedloga i inspektora u gospodarstvu kao ovlaštenih tužitelja. Od primjene navedenog načela predlaže se izuzeti teške, odnosno teže prekršaje propisane propisima koji su u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i koje nadziru inspekcije u gospodarstvu, a kojima se ugrožava život, sigurnost i zdravlje ljudi, imovina veće vrijednosti, okoliš. U svim slučajevima kada je propisana upravna mjera zabrane, te u slučajevima ponovljenog počinjenja prekršaja od strane nadzirane osobe u roku od godine dana. Predloženim izmjenama kroz primjenu načela oportuniteta iz Prekršajnog zakona olakšat će se poslovanje gospodarskih subjekata, te rasteretiti Prekršajni sudovi u onim slučajevima kada nadzirana osoba otkloni nepravilnosti tijekom inspekcijskog nadzora ili u određenom roku nakon provedenog nadzora. Cilj ove reformske mjere jeste postizanje višeg stupnja stupnja poštivanja propisa od strane gospodarskih subjekata kroz otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, te istodobno smanjenje procesuiranja u slučajevima u kojima utvrđene povrede nemaju obilježja težih prekršaja. Ujedno je u cilju omogućavanja pravilnog i zakonitog obavljanja inspekcijskih poslova i inspektora u gospodarstvu potrebno je jasno propisati slučajeve kada inspektor kao ovlašteni tužitelj neće podnijeti optužni prijedlog, odnosno izdati prekršajni nalog kako bi se izbjegla diskreciona ocjena inspektora da samostalno odlučuje o primjeni novih instituta, te se na taj način uspostavljaju i određeni kontrolni mehanizmi u primjeni istih od strane inspektora u gospodarstvu. Na ovaj način gospodarstvenici će u inspekciji imati saveznike koji će ih uputiti u uočene nepravilnosti a ne kažnjavati i time umanjivati šanse za pozitivni poslovni rezultat. Gospodarstvenici mogu biti opušteniji i više vremena posvetiti osnovnoj djelatnosti kojom se bave, a ne toliko biti opterećeni praćenjem propisa donesenih od strane države. Brigu o poštivanju manje bitnih propisa ovime državne inspekcije preuzimaju dijelom i na sebe, a u isto vrijeme i rasterećuju poduzetnike. Vjerujem kako će se provedbom prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama u gospodarstvu našim gospodarstvenicima znatno olakšati ali i ubrzati proces usklađenja poslovanja s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Napominjem kako je ovo zapravo dobar i pozitivan primjer koji bi koji bi trebale slijediti i druge inspekcije i druga nadležna mjerodavna ministarstva. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepa. Sljedeći će u ime kluba SDP-a govoriti uvaženi zastupnik Ivo Jelušić, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege riječ je o jednoj relativno maloj izmjeni dopune zakona ali bitnoj pa dozvolite da kažem par riječi. Nije sporna dakle bit izmjene ovog zakona kad se odnosi na proširenje ako mogu reći struka, određenih struka koje dosada nisu bile obuhvaćene i koje mogu vršiti inspekcijski nadzor. Riječ je o agronomskoj, ako ne varam inženjeri sanitarnog rada itd., veterina. To nije sporno. Ono što moram na početku reći ono što je sporno, a to je što smo rekli kada se utvrđivao dnevni red zašto ovakav zakon ide po hitnoj proceduri? Kad pogledate, ako niste pogledali pogledajte dakle obrazloženje ovog zakona i obrazloženje hitnog postupka. Nema nijedna stvar koja je navedena u tom obrazloženju zašto to mora ići po hitnoj proceduri. Dakle, čak i u samom obrazloženju ne govori se zašto je to bitno po hitnoj proceduri. Prema tome, ako je ovo trebalo promijeniti, a trebalo je i moglo se započeti prije 2 mjeseca pa prije 2 mjeseca prvo čitanje i sad drugo, ništa se ne bi dogodilo da smo to dakle i za mjesec dana ponovno išli u drugo čitanje. To govorim naprosto zbog reda u ovom Saboru jer mi čak prihvaćamo to da ide po hitnoj proceduri nešto što nema ni suvislo obrazloženje zašto ide po hitnoj proceduri. Ali dobro. U osnovi dakle nemamo primjedbi kao klub SDP-a na ove izmjene i dopune, one su u redu, samo imamo dakle na proceduru kako je to napravljeno. Ono zašto ćemo podržati ovaj zakon je pored ostalog što na neki način sprječava birokratsku samovolju, a što je cilj općenito u radu državne uprave a pogotovo kod inspekcijskih poslova. Uvijek se postavlja pitanje čemu služe inspekcije? Jel' one služe zato da bi utjerivale strah onima koje nadziru ili zato da uvode reda i da zaštite potrošače? Dakle, ja mislim da trebaju inspekcije biti zbog ovog drugog, dakle da u državi ima reda, da se poštuju propisi, zakoni i da se zaštite one koje se treba zaštititi a u pravilu i uglavnom ovdje je riječ uglavnom dakle o građanima potrošačima. Dakle, ako je to cilj onda zakon mora biti u tom smislu i postavljen, takva njegova intencija mora biti. I u ovom dijelu to zakon tako tretira i zato mislim da je dobar i zato ćemo ga podržati. je riječ o uočavanju određenih nepravilnosti kod poduzetnika zakon omogućava dakle da ne mora se odmah ići na sankcioniranje ili podnošenje prekršajnog naloga ili optužnog prijedloga ukoliko u određenom roku koji se zada poduzetnik otkloni te nedostatke. Jer mislimo da je to dobro. Dakle, jer ćemo se time riješiti problema, dakle otklonit će se nedostatak a nije cilj samo penaliziranje onoga tko je pogriješio. Kod nas često puta ljudi se boje inspekcije ne zbog toga što nešto misle da su skrivili, boje se naprosto da će se uvijek nešto naći što oni naprosto i ne znaju da griješe, da su u prekršaju itd. jer naprosto toliko tih detalja ima da ljudi naprosto se uvijek boje da uvijek se nešto može naći. I u pravilu se uvijek nešto i nađe. Ali to ne znači da je to namjerno napravljeno ili s ciljem da se zakine građanin, država itd. nego naprosto što ljudi nisu znali. U takvim situacijama ne treba ljude kažnjavati nego dati mogućnost da taj problem otklone, da riješe a ako ga ne riješe u roku onda ići u podnošenje optužnog prijedloga ili prekršajne prijave već o čemu se radi. I mislim da je ovdje u tom dijelu dobra intencija zakona i to je dobro da je napravljeno. Jer znate kako se kaže, ljudi kao što nema apsolutno zdravog čovjeka i nema tog čovjeka koji da ode na jedan detaljan sistematski pregled da mu neće nešto naći naći jer nema apsolutno zdravog čovjeka. Ima samo nepregledan, detaljno ne pregledanih ljudi. Tako je riječ i kod inspekcijskih nalaza. Uvijek će se nešto naći, neka sitnica, ali ako je cilj te sitnice dakle da bi se nekog penaliziralo a ne da bi se stvar riješila, popravila onda to nije dobro. Dakle, ovdje se ukida određeno diskrecijsko pravo inspekcije da jednostavno sami procjenjuju kada je potrebno nekoga prekršajno goniti ili ići ka optužnom prijedlogu ili uopće sankcionirati, ovdje se dakle uvodi naprosto jasno pravilo da se dade rok da se otklone nedostaci, a ako se ne otklone nedostaci onda je inspekcija dužna, dakle nema opet diskrecijsko pravo hoće li ili neće ići u utjerivanje pravde ako tako mogu reći nego naprosto je obvezna onda da pokrene vođenje daljnjeg postupka, dakle sankcioniranje onog koji je u prekršaju. U tom smislu dakle mislim da je ovo zakonsko rješenje dobro, da ono ide ka uvođenju još više reda. Ali s druge strane onemogućava dakle ako mogu reći diskreciono ponašanje određenih ljudi u inspektoratu nego naprosto određuje jasna pravila i zato će klub SDP-a podržati ovaj prijedlog. Hvala Hvala lijepo. I vaše izlaganje izazvalo je nekoliko replika. Prva je ona uvaženog zastupnika Andrije Mikulića. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Jelušić meni je drago da ste shvatili da onaj zakon koji je tadašnja Vlada donijela vezano za uništavanje i rasturanje državnog inspektorata nije baš urodio plodovima, odnosno da je u prošlom sazivu nakon tog zakona uvedena jedna porezna represija koju više gospodarstvo hrvatske, poduzetnici, obrtnici nisu mogli izdržati. I zato se nikako s vama ovdje ne bi složio sa vašom konstatacijom da ne vidite razlog zašto se ova sitna kozmetička izmjena u poreznim zakonima donosi, odnosno, odnosno inspekcijskim zakonima donosi po hitnom postupku. Po meni bi zakone koji se tiču gospodarstva, udaraca na gospodarstvo, represivnog aparata trebali itekako donositi po hitnom postupku i što prije omogućiti gospodarstvenicima da mogu normalno funkcionirati u ovoj državi. Mjesec dana u gospodarstvu jako puno može značiti i može biti već i određenih koji će propasti zbog toga. Ali mi je drago također da ste uočili i primijetili da će se ovim izmjenama malo malo smanjiti mogućnost te birokratske samovolje što ste rekli poreznika koji dakle stvarno grubo i represivno znaju nastupati i iz uvodnog izlaganja u krajnjem slučaju se vidi koliko je bilo kazni koje su naplaćene prekršajnih razno raznim gospodarstvenicima. Stvarno često puta bezveze umjesto da se ljude opomene da im se omogući da otklone neke sitne nedostatke ubijalo ih se u glavu direktno. Dakle po meni apsolutno ovakve zakone treba donositi po hitnom postupku vrlo brzo i vrlo hitno. Hvala lijepa. Odgovorit će uvaženi zastupnik Ivo Jelušić. **Jelušić, Ivo (SDP)** Pa uvaženi kolega Hrg, meni je drago da se mi u bitnome slažemo, a to je da je intencija zakona dobra u smislu da ne sankcionira, sankcije radi nego naprosto da se sankcionira kada neko ne otkloni nedostatke. Tu je drago da se mi slažemo, ali sve ostalo ste vi apsolutno promašili. Kao da niste sjedili ni u ovom a bome ni u prethodnom Saboru a jeste. Dakle, nema ovdje nikakve promjene politike kako vi kažete da je prošla Vlada rasturila inspektorat pa sada nam ništa ne mijenja. Nije točno da smo ga rasturili a nije točno ni da se sada nešto u tom smislu mijenja. Prema tome, mi smo rekli da državni inspektorat ne treba biti kao jedinstven nego treba ići po resornim ministarstvima jer onaj tko dakle provodi politiku na određenom području treba odgovarati za ukupnu politiku na tom području pa za inspekciji nadzor za inspekciji nadzor u tom području. Logično da jer ako nešto ne štima u segmentu govorim npr. gospodarstva ili bilo kojem drugom segmentu da javnost percipira da je kriv ministar resorni a on nije imao poluge u smislu inspekcije, sad ih ima. ima. Prema tome, i to je dobro i to se hvala Bogu ne mijenja. Prema tome, u tom djelu se ništa nije promijenilo i ovo je ustvari, pa i u ovom drugom djelu gdje uvodimo dakle manje birokratske samovolje, gdje je cilj dakle zakona ne penalizira nego da popravlja stanje, da mijenja odnose, da uvodi reda ali da nije cilj osnovni penaliziranje te nastavak politike SDP-a koju smo već i prije započeli i ovom zakonu i u nizu drugih zakona, da ne govorim o zaštiti, Zakonu o zaštiti na radu itd. Prema tome, cilj politike je bio, meni je drago da to ova Vlada nastavlja, a to je da jednostavno, ne pod svaku cijenu, dakle da se kažnjava, nego da se kažnjava samo kada netko zlonamjerno ili namjerno pravi prekršaj, pravi greške i ne želi ih otkloniti kada se na to upozori.

Gospodine zastupniče cijenjeni htio bi postaviti jedno pitanje da li će inspekcija i kroz ovaj zakon i dalje imati sve ovlasti kao što dosada su imali da svojim kaznama jednostavno ucjenjuju Hvala vam. od neki dan primjer iz moga grada gdje jedan privrednik ima zaposleno 11 ljudi i 35 klijenata i dolazi inspekcija i nalazi mu radnika da nije prijavljen. Primjer 28.12. je primljen radnik, radnik, 4.1. je prijavljen radnik, dolazi inspektor pravi zapisnik, kaže 35 tisuća kuna kazna ukoliko odmah ne platite onda je 50 tisuća, ukoliko i platite vama zatvaramo objekat i 35 ljudi koji, pitanje jednog staračkog doma, mi vam ga zatvaramo. Pa postavljam pitanje ovdje u Saboru je li to radi inspekcija, je li to red da se jednom privredniku koji znači, nova godina, to je pitanje 3 dana, prijavljena radnica za stalno a ja sam osobno imao sličan slučaj kao privrednik gdje sam jedan dan svoju kćer nisam prijavio i išao sam sucu za prekršaj. A sve sam obaveze prema državi platio. Samo postavljam pitanje ovdje u Saboru da li privrednici trebaju strepiti kod najmanje greške i odmah je kažnjen ili ga treba upozoriti i dat mu nekakvo vrijeme da riješi taj svoj problem? Ja smatram da ovo drugo bi trebalo biti korektnije. Privrednici nisu lopovi, nisu svi privrednici kriminalci i nisu svi privrednici oni koji varaju državu a hvala Bogu čitamo po novinama i vidimo koji su ti koji varaju, koji nisu platili poreze a ništa im se ne dešava u ovoj državi a mi koji valjda plaćamo poreze i redovno sve radimo smo nekakvi protivnici bilo čega. I nadam se da će ova inspekcija, ovaj Zakon o inspekciji doradit se da inspektori baš takve ovlasti nemaju i takav represivni istup nemaju prema poslodavcima i da se tu počne korektno raditi i vidjeti tko stvarno je pošten a tko nije. Hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Ivo Jelušić. u dobrom djelu se slažemo a to je da inspekcija dakle treba biti u smislu zaštite, dakle zakonitosti, poštivanja pravila uvođenja reda ali ne da joj bude cilj i sankcioniranje, samo cilj sankcioniranje. I tu se slažemo. Naravno da je bilo, bilo određenih pojava takvih pa čak i ucjena i raketiranja poduzetnika itd. to se mora spriječiti. To zakoni, moraju se uvesti prostor za takvo djelovanje inspekcije. Tu se apsolutno slažem. Dakle nisu poduzetnici kriminalci ali da u poduzetništvu ima kriminala, ima. Dakle treba one koji rade kriminal njih sankcionirati, kažnjavati a one koji to rade zato što to nisu znali, iz neznanja ili je riječ o nekakvom benignom prekršaju. to ne treba sankcionirati. I zato i ovaj zakon u tom djelu je dobar kao i niz druge o kojima sam govorio i u raspravi u prethodno dakle koji idu u tom pravcu, da. Kada je riječ o nekakvim sitnima greškama, sitnim propustima da se upozori poduzetnika nisi to znao, ok., prihvaćamo nisi znao, evo ti rok da to otkloniš, ako otkloniš sve u redu, ako ne otkloniš e onda ga treba kazniti. Međutim, postoje tu uvijek, sad je pitanje dakle naravno mi zakonom i određujemo koje su to kazne, kakve su kazne itd. ali ono što je pitanje, što je to dakle na što treba u pravnom djelu treba gledati pomalo kako da kažem sa određenim razumijevanjem a ne što ne. Neke stvari koje ljudi ne znaju, nisu znali jer naprosto ne može silinu propisa te nitko proučiti niti znati, to treba tolerirati. A neke stvari kao što vi navodite jedan primjer, onda loš primjer, rada na crno. Nema tog poduzetnika koji ne znam da ne smije imati radnika na crno, tome to se mora sankcionirati tu nema upozoravanja. To se zna, to svaki poduzetnik pa i svaki radnik zna da ne smije raditi na crno i tu nema, to se mora sankcionirati. A danas se to može napraviti vrlo brzo, u roku od par sati prijaviti radnika. tu ne treba imati popusta, ali tamo gdje čovjek zaista nije znao da je pogriješio tu treba imati određeno razumijevanje. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Sljedeća replika uvaženog zastupnika Andrije Mikulića. Izvolite.

kad inspektor dolazi u nadzor mora naći bar neku sitnicu. Ne mora ništa naći. Ja ću vam reći na osnovu mog iskustva, 10-godišnjeg na poziciji pomoćnika glavnog državnog inspektora. Imali ste strašnih iskustava pozitivnih gdje se dolazi u velike sustave, srednje ili manje gdje nema propusta. Znači, percepcija je bila da je to represivna priča i to nije dobro. I ovo što čujem to me žalosti, da je netko od mojih bivših kolega došao i rekao 35 tisuća kuna, prvo to nema zakonski, taj iznos ne postoji. ali imamo nešto drugo što se zove sustav unutarnje kontrole u bivšem Inspektoratu ili danas po ministarstvima. Tamo ljudi moraju kontrolirati one koji se bave kontrolom provedbe propisa, dakle inspektore. Mogu vam reći da su u promilima slučajevi za te ljude koji su griješili ali treba ih promatrati s točke da su to ljudi koji kontroliraju provedbu propisa kao policija kad vas zaustavi. To nisu ljudi koji samostalno mogu donositi odluke. Mi ovdje donosimo na prijedlog Vlade zakone koji oni moraju primjenjivati i kontrolirat. To je ta razlika. I to treba znati. Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Ivo Jelušić. **Jelušić, Ivo (SDP)** Pa kolega Mikulić, ja znam da ste vi dugo radili u inspektoratu i da na jedan drugi način gledate na ovaj problem, dakle iz unutra. Ja se s vama slažem da ima zaista u inspektorima ljudi koji rade svoj posao korektno ali ima i drugih. Mi uvijek kad govorimo ono što ne valja, govorimo o onima drugima, a onima koji rade dobro, to se podrazumijeva. Pa zato su plaćeni da to rade korektno s dobrom namjerom i u interesu provođenja propisa i zakona. Dakle, mi imamo zaista određen broj ljudi u inspekcijama i ne samo u inspekcijama nego općenito u javnom sektoru ili državnoj upravi kojima je upravo cilj koji kad dođe negdje misli da nije napravio posao ako ne nađe grešku. Upravo mu je to cilj. Jer njemu je cilj, da li iživljavanje, da li je to problem njegove psihološke strukture, da li je to problem neki drugi, da li tu ima reketa, to su različita pitanja. Dakle, o tome ja govorim i protiv toga se treba boriti. Pazite, navest ću jedan primjer, pazite. Kada jedan ured državne uprave, nismo dakle izmijenili propis da kada se mijenja minimalno tehnički uvjeti, kad se prelazi s jedne osobe a na osobu b, ne mora se ishoditi ponovno minimalni tehnički uvjeti jer se radi, riječ je o istom prostoru, samo ista djelatnost, samo se mijenja fizička ili pravna osoba koja je unutra. I sad pazite, i ok, to je prihvaćeno zakonom. To je riješeno, to mora državna uprava tako prihvatiti. Ali znate šta on radi, šta ima primjera da on traži od osobe b koja …/Govornik se ne razumije./… ponovno, e donesite nam rješenje kojim smo mi prekinuli prava na … ono koje je prije bilo, ono koje se je on izdao. To je apsurd, to je iživljavanje. Ali zašto apsurd? Zato što oni su ga izdali, oni ga imaju kod sebe ali ga traže od onoga koji da donese onaj drugi koji ne zna ovog prije šta je bilo. Šta čovjek tu da radi? Da se ide prepirati s njima, ne jer se s rogatim ne vrijedi bosti e onda se jadan traži kako se iznaći iz toga, zove mene može li se šta pomoći. Ja kažem naravno da mogu, da ovi svoj posao ne rade kak spada ali on kaže nemojte molim vas da …/Govornik se ne razumije./… onda će mene uhvatiti na zub. Tu je problem, dakle, što imamo određene samovolje, birokratske samovolje u upravi, šta imamo samovolje inspekcije i to treba sprječavati. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. I zadnja replika uvaženog zastupnika Željka Glasnovića. Izvolite. **Glasnović, Željko I to što se mi čudimo da hrvatski građani gubi povjerenje u sustav kad izgleda da jedini izvorni proizvod Hrvatske je birokracija, socijalistička, korupcija i ne efikasnost. Ključna riječ u ovom inspekcija. Imamo 20 tisuća poduzeća bez ijednog zaposlenika, registriranih, stotine tisuća blokiranih tvrtki, tvrtke koje su dužne stotina milijuna u porezima a pečatimo ljudima kafiće za dvije kune. O čemu se govori? Ali ni jedan zakon se ne može provesti da ga napišu svi Indu bogovi i katolički sveci ako nema mehanizma da se taj zakon provodi. A tko je taj mehanizam? To je obučeno i dobro plaćeno ljudstvo. Imate portire na Cineplexu koji imaju veću plaću od hrvatskih policajaca a njemu svaki dan može biti život na kocki. Imate porezne inspektore koji rade za crkavicu onda dođe jednom lokalnom sad maršalu koji je drpio milijune kuna love i on mu ponudi 50 tisuća kuna za, šta se mi čudimo? Dok se to ne popravi, a to nismo shvatili 20 godina, uvijek ćemo biti neefikasna država. Samo ću još jednu stvar dodati. Zastrašujuće stvari se događaju u privatnom sektoru. Imate, jednu sam ženu upoznao, jučer radi od 8 do 12 za crkavicu. U normalnim državama vrijeme nakon radnog vremena plaća se prva smjena satnica i po, druga dupla, plaća se duplo. A ova žena radi, a mi sjedimo ovdje, raspravljamo o zakonima, neki koji idu kroz proceduru 30 puta. Od kuda sve to proizlazi? Imamo populaciju 4 milijuna ljudi ne može stvoriti efikasnu državu. To je kriminalno, nemamo puno vremena i to se odnosi i na lijeve i na desne. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Sada će u ime kluba HDZ-a govoriti uvaženi zastupnik Andrija Mikulić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene kolegice i kolege. Pa evo slušajući ovu raspravu, dakle držim da je jako bitna. Ali prije svega bilo je ovdje nekih riječi da, bio sam dugi niz godina u Državnom inspektoratu ali to ne znači da nisam objektivan kad govorim o sustavu. Kolega Jelušić vama za informaciju ja dolazim i bavio sam se realnim sektorom, živio sam od realnog sektora i u realnom sektoru. Dakle, poznajem priču o kojoj govorite. Isplaćivao sam plaće mjesečno i to nekoliko godina za određeni broj ljudi i razumijem što je to kad privređuješ i zarađuješ i isplaćuješ od onoga što si ostvario dobit. Ali isto tako mogu se i složiti što vi kažete svugdje ima i jednog i drugog. Ali ta manjina ako i postoji, a evidentno postoji kao kad pričamo o korupciji. Nju nikada ne možemo iskorijeniti, ali je možemo svest na minimalnu mjeru. Prema tome, oni ne mogu i ne smiju bit reprezentant onog što je pozitivno. Prema tome, mislim da ćemo se oko tih stvari složiti. Ovo što ste govorili minimalni tehnički uvjeti. Ja vas ovdje molim radi hrvatske javnosti, radi svih nas. Ljudi koji inspiciraju, rade inspekciju, znači ispituju činjenična stanja, koji rade taj posao, koji su školovani za taj posao, koji nemojmo zaboravit su visoko obrazovani ljudi, nemate danas inspektora koji nije u tom stupnju, ne postoji. To je promijenjeno zakonom. Prema tome, to su ljudi koji su se školovali za nešto, educirali. Malo ću se ogradit pa ću reći u ovom dijelu bivšeg državnog inspektorata pričam. Oko hitnog postupka, mi sad pričamo o tome da li sve ovo što se predlaže je o.k. ali nismo za hitni postupak, a pričamo ili neki od naših kolega pričaju i govore mi želimo biti partneri gospodarstvenicima. Pa kakav si partner gospodarstveniku kad hoćeš mjesecima donosit propise, izmjenu propisa. Pa to je bit stvari o kojoj treba govoriti. Dakle, moramo bit partneri. Ali ne partneri da oni koji inspiciraju žmire. Njima je posao da inspiciraju, da se time bave. Dakle, da rade kontrolu provedbe propisa. Zašto inspektor i pozdravljam ove promjene. Zašto inspektor je u problemu ovo što uvaženi zastupnik kaže kada dođe utvrdit činjenično stanje koje nije u skladu sa zakonom. Ukoliko on zažmiri i nakon njega dođe netko drugi i treći u tu kontrolu i vidi da je on pogriješio, dakle on je direktno u problemu i podliježe sustavu unutarnje kontrole i mjerama temeljem zakona koji idu zato što nije radio ono za što je plaćen od istih tih gospodarstvenika. Ja se s vama slažem da mi možemo razgovarati o zakonskim rješenjima. Pa sjetite se koji su rokovi bili za prijave kad počinjete raditi. Pa sjetite se da kad se došlo na gradilišta onda je, svi su najedanput govorili došao sam jutros, a svi su znali da već rade određeni broj dana. Jer od tog trena došao sam jutros je počeo teći rok i mi smo stvarali crnu rupu u proračunu, nije bilo davanja, nije bilo ničeg. Po osnovi istih tih zakona gdje nam u jednom trenu odgovara da su takvi, u drugom trenu ne. Što se tiče, dakle hitnosti još jučer je trebalo ići s tim stvarima. Kada pričamo o ovim minimalnim tehničkim uvjetima koje ste spomenuli da sad ne idemo u detalje razgovarali smo o tome, točno se sjećam o čemu se radi. Dakle, vi danas imate tijela koja donose temeljem zakona određena rješenja i to su ona tzv. rješenja koja smo mi bili izborili da se donose iz ureda temeljem zakona normalno. Ako je to tako onda su to ljudi koji nešto kontroliraju. Kad vas policija zaustavi nije taj policajac donosio taj zakon. Bojim se čak da nije ni sudjelovao u prijedlogu pri donošenju tog zakona kamoli u nekoj izmjeni. Ali mora primjenjivati. Ako ne primjenjuje onda je u problemu. Prema tome, ovaj Dom je taj koji će u konačnici donijeti ili neće donijeti pojedini zakon na prijedlog Vlade. Ne mogu ne reći ponovo jedan od uvjerljivo najgorih, najlošijih poteza koji će ući u anale politički najlošijih poteza to je rasformiranje Državnog inspektorata koje je prošla Vlada donijela. Zašto? Vi kažete pa ministar donosi zakon, pa mora imati poluku za rješenje, za kontrolu tog zakona. A molim vas lijepo u kojoj to zemlji u okruženju Republike Hrvatske to funkcionira na taj način. Pa to smo imali ranije. Da vas podsjetim, '97. odnosno '98. je formiran Državni inspektorat kao centralno inspekcijsko tijelo koje je davalo rezultat. I ponovit ću, bez obzira što je '98. pa će mi netko reći tada je HDZ bio, da, tada je bilo nekih ministara koji su bili vrlo jaki u toj Vladi i nisu dali odvojiti svoje inspekcije. Prema tome, to nije dobro. Zalagat ćemo se za formiranje Državnog inspektorata kao centralnog inspekcijskog tijela. Ali partnerski odnos, ne odnos da dođe netko pa mora nešto naći. Ja bih volio vidjeti, kod mene u sustavu je bilo gotovo 1000 ljudi, 750 operativaca dnevno. Ja sam vodio Gospodarsku inspekciju, 453 osobe operativno dnevno na terenu, cijela Hrvatska, 5 područnih jedinica od Rijeke, Zagreba, Splita, Varaždina i Osijeka sa 38 ispostava, premrežena cijela Hrvatska. I sad vas ja pitam da li su ti ljudi radili dobro posao? Apsolutno! I imali smo tzv. Gospodarsku inspekciju, a danas tržišnu. A vas molim kao zamjenika ministra da inicirate, a i čuo sam ministra i pozdravljam taj prijedlog da se krene u formiranje Državnog inspektorata. To je nužno potrebno. Ne zato da bi to bio represivni aparat nego da bi imali partnerski odnos sa gospodarstvenikom. Što se tiče, reći ću vam kako je to tada funkcioniralo dok smo mi imali tu priliku i dok je to bilo centralizirano. Mi smo tada na web stranicama Državnog inspektorata objavljivali obrasce što će se gledati kada dolazite u nadzor. Zašto? Da bi pokazali partnerski odnos. Da ne bi bilo kada dođete u nadzor da netko od inspektora traži nešto svaki puta novo. I to je dalo rezultata. Znači, vi kao gospodarstvenik ste imali kao potencijalni nadzirani subjekt mogućnost na web stranicama Državnog inspektorata iščitati što radi gospodarski inspektor koji se bavi ugostiteljstvom i turizmom, koji se bavi zaštitom potrošača, koji se bavi trgovinom i obrtom. Dakle, govorim o područjima nadzora. Gospodarska inspekcija, danas tržišna, to je bila perjanica Državnog inspektorata. Rekao sam, 100 tisuća nadzora se radilo godišnje. Jedan nadzor vam u sebi ima 4 do 5 kontrola gospodo. Dakle, to je 400 do 500 tisuća kontrola. Možemo razgovarati da Građevinska inspekcija ima možda duži postupak zbog procedura i zbog onog što je bit nadzora, ali ja ću vam reći tehničke inspekcije u koje spada elektroenergetska, rudarska i oprema pod tlakom. Pa to su vrlo složeni nadzori. Pa to moraš biti educiran kad dođeš i vidiš da nešto treba inspicirati i donijeti zaključak. Reći ću vam i to koliko su to dobri i kvalitetni stručni ljudi. Vi znate da na rješenje imate mogućnost žalbe koja je u drugom stupnju se rješava, ili se prihvaća ili se odbija ili se eventualno poništi rješenje inspektora ako se pronađu elementi da to nije bilo u redu. A onda ste imali mogućnost upravnog spora. Da vam kažem ako je od 100 sporova 1 ili 2 su se na višim sudovima gubili. To su ti ljudi. I to govori o njihovim stavovima i stručnosti koliko dobro i kvalitetno su oni radili i i rade još uvijek svoj posao. Pa nije normalno da 1.01.2014. kreće Državni inspektorat ne više kao Državni inspektorat integralno tijelo. Zašto? Jer pojedini ministri su se sjetili koji danas sjede s vama ovdje u ovim klupama da bi bilo dobro da oni imaju polugu kontrole. Zamisli čuda! Oni bi donosili zakone pa bi ih onda i kontrolirali, odnosno davali prijedloge zakona. Pa jel' to normalna situacija? Zašto? Da bi zvali inspektora jel' koji je kod njega u sustavu pa da mu objasni kao nadređeni što bi taj čovjek trebao raditi. raditi. Dakle, imate nekoliko načela u funkcioniranju u sustavu. Jedno načelo je načelo samostalnosti rada državnog službenika. I to nitko ne može i ne smije ugroziti. Pa mi smo imali to iskustvo '97. i '98. da je to bilo tako. I što se desilo? Formirao se inspektorat kao centralno tijelo. Zašto? Pa zato što se pokazala potreba za time. Oko ovih stvari što ste rekli mjera apsolutno to podržavam i kada to vidim i iščitavam onda vidim da ste uzeli neka iskustva. Ponovit ću, u Francuskoj kad inspektor dođe u nadzor i utvrdi određeni propust onda ima rok do kojeg taj nadzirani subjekt to može otkloniti za pojedine prekršaje koji su rađeni. Nakon tog roka ide ponovno kontrola i ako se ustanovi onda kreću kazne koje su o-ho-ho visoke. Dakle, neusporedivo visoke u odnosu na ovaj dio. Pa imate problem kada vam ljudi dolaze u nadzor da gospodarstvenici su ljuti na inspektore kakve donosite zakone, zašto ovo, zašto ono? I tu se mogu složiti da svaki gospodarstvenik mora znati što je definicija rada na crno. To ste u pravu apsolutno. I zato pozdravljam ovo kada se kaže, jer znate ovdje je uvijek problem kad vi date diskrecijsko pravo nekome na nešto odlučuje, koja je to granica? Ali već danas imate tu zakonsku mogućnost kad vam inspektor na osnovu prekršaja procjenjuje u kojem smislu razine prekršaja može ići. Da li će ići sa prekršajnim nalogom ovo što ste vi govorili ili će ići prema sucu za prekršaje. Tu je ta jedna zona o kojoj možemo. I ovdje je definirano što su prekršaji gdje se ne ide na ovaj način i što su oni prekršaji kad ugrožavaš imovinu, život itd. okoliš di nema dileme. I dobar je prijedlog u ovom dijelu ali imamo mi još jedan drugi problem koji ćemo vjerojatno uspjeti otvoriti na pojedinim izvješćima nekih državnih tijela a to je kada vi imate situaciju da vama inspektor dođe, konkretan primjer i nađe nelegalnu eksploataciju mineralnih sirovina i krene, a vi znate da je to u nazad nekoliko godina kazneno djelo ovisno kako je počinjeno itd. i dođete u fazu suda, šta se dešava? Čak nije, kazna koja se dosuđuje nije u rasponu od minimalne do maksimalne nego se ide na opomenu jer je to pravo suca da može odrediti. Da vam ne kažem da se pojedini prijedlozi kaznenih prijava odbacuju za nelegalnu eksploataciju mineralnih sirovina i to ovdje odgovorno tvrdim i po tome ću diskutirati kad bude izvješće Državnog odvjetništva RH. Dakle Dakle to nije dobra praksa bila i onda idete na razgovore sa predsjednicima pojedinih sudova da probamo dogovoriti neke stvari da imaju jednoobrazna postupanja. Zamislite tog čovjeka koji daje taj prekršaj na sud i onda dobije u povratu, jer mora mu se odgovorit da je čovjek kažnjen opomenom, zamislite vi to. Di je autoritet tog čovjeka koji inspicira, tog inpektora? Pa on slijedeći put kad dođe svi mu kažu pa ko si ti, ti što god piše na sudu ću dobiti opomenu. Dakle to su, evo vidim da mi uvažena zastupnica Mrak-Taritaš odobrava to zato što je isto operativno taj dio zna kako se radi. Dakle to su problemi gospodo kada vi vodite ozbiljne postupke. Pa ne treba zaboraviti da smo preko milijardu kuna prema proračunu gurnuli kao tehničke inspekcije državnog inspektorata. Da vam kažem koliko je presuda došlo? 10%, sramotno ali to moraju odgovarati oni koji su vodili postupke, kad se sa naše razine to digne na neku drugu višu razinu. I to nije dobra poruka. Da se radi, da nadzori traju po nekoliko dana, di se troši dan, dnevnica sve i ona na kraju dođeš u situaciju da ni minimalna kazna nije određena. to je loša poruka ljudima u sustavu. Podržavam dakle ovaj dio da se ide i molim vas da se ide prema formiranju državnog inspektorata, to je nužno. Hvala vam lijepa. Evo vaše izlaganje izazvalo je cijeli niz replika. Pa prva od njih će biti uvažene zastupnice Anke Mrak-Taritaš. Izvolite. Kolega Mikulić, ja bih se u vašem izlaganju s dosta toga složila s vama. Kad je riječ o inspekciji uvijek je važno za reći da inspektori u smislu svoju znanja moraju imati i opća znanja ali moraju imati i specifična znanja da bi mogli raditi taj svoj posao i postoji nešto što smo mi po putu posve zaboravili a to su edukacijski nadzori. posao inspektora je da bude na terenu a ne da bude u uredu, ali ono što je važno važno je da ima edukacijski nadzor. To drugim riječima znači točno se kaže sad taj mjesec idemo obići te i te različite firme kad je riječ o inspekciji određenih znanja i nadzor je isključivo edukacijski da vidimo što se tamo dešava, da razgovaramo s ljudima, da ih obavijestimo o čemu je i onda drugi ili treći put kad idete onda ima smisla naplaćivati kazne. To naplaćivanje kazni zapravo je dovelo do situacije da s jedne strane vi morate imati ljude koji su najkvalitetniji u inspekciji jer moraju raditi tako posao, s druge strane o inspekciji vrlo teško dobivate tako kvalitetni kadar a onda vam se dešava na terenu da zaista revolt jer svi kad inspektora vide taj čas je problem. Ja to mogu govoriti s iskustvo sa razine građevinske inspekcije, ali inspekcija je inspekcija. Za razliku od ovih drugih građevinsku inspekciju nismo nikad dopustili bez obzira da li je bilo riječ o nekakvoj političkoj moći ili bilo čemu iz Ministarstva graditeljstva, iz prostornog uređenja i bez obzira i kako se ministarstvo zvalo iz jednostavnog razloga ponavljam kvalitetan inspektor mora imati opća znanja kad je riječ o, dakle sve ovo s aspekta pravnog i ostalog ali mora imati i stručna znanja. Ako hoćete dobiti kvalitetnog inspektora s jedne strane je financijski ali i s druge strane ako želite dobiti da se na terenu tog inspektora cijeni onda mora biti naglasak na edukacijski nadzor. Dakle da vi uvijek prođete jedan dio edukacije a onda ako nisi odradio svoj posao tek onda mogu doći mjere. Nije dobro da idu mjere bez toga. Hvala.

nisam sve stigao reći, ali slažem se za ova opća i specifična znanja. Pa uvjeti za inspektora nisu kad diplomiraš da možeš biti inspektor. Dakle ima to svoj put. Bilo je 5 i 10 godina, pa su se smanjivali kriteriji neki itd. Oko plaća, kadrova, sad vi meni recite tko će za novac koji je danas ići raditi taj posao? Pa ja sam imao slučaj da su mi dvije inspektorice premlatili u nadzoru kad se radi o nadzoru apartmana. Da vam kažem da su mi u Samoboru pucali po čovjeku, da vam kažem da su mi u Smerovišću to isto radili po čovjeku. Ok, druge službe su odradile svoj posao, ali ja vam samo želim reći pa nema tih novaca da ideš u taj posao ako zaista ne misliš i ne vidiš taj krajnji cilj. Ovo sve što govorim naravno mogu podastrijeti, to je sve prijavljeno na tijelima koja, da ne pričam o razno raznim prijavama i dolascima raznih stranaka koji znaju biti vrlo neugodne, ali ok tu moramo imati onaj osjećaj da je čovjek potencijalno u problemu pa se razgovara s tim ljudima. A ovo oko edukacije zahvaljujem što ste me podsjetili, mi smo imali od mjesečnih, kvartalnih, znači na bazi godine zato je bitno to centralno tijelo što neki ne razumiju, a ne da je sve na jednom mjestu u smislu ministarstva, dakle kad ste premreženi i onda vam ljudi koji se, imate odjel za edukaciju koji ide i svaki puta izmjene zakona i propisa donosi na teren, educira one koji ga trebaju nadzirati. Dakle, vrlo, vrlo kompleksan sustav. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća replika je ona uvaženog zastupnika Antuna Vidakovića. Hvala lijepo. Kolega Mikulić, prije svega drago mi je bilo čuti da se vraća porezni inspektorat terena do mene stižu naravno itekako vapaji za time. Nije uopće bilo razloga da se ta institucija razbije i to nije dalo nikakav efekt. Sudjelujući na jednom panelu koji smo imali sa poduzetnicima u Bavarskoj naš jedan uspješni mladi poduzetnik je rekao da je imao najbolje savjetnike u …/Govornik se ne razumije./… u inspektoratima, u poreznoj upravi kad je počimao, kad je kretao i rodilo je to naravno uspjehom. Jako bih želio da se i kod nas pretvore inspekcije, slično i ovo što je kolegica Mrak-Taritaš rekla, dakle, idemo prvo upozoriti jedanput, dvaput, idemo zašto to govorim? Zato što znam jedan slučaj iz Novske. Mlad čovjek otvara pizzeriju, po meni jako dobru pizzeriju, zaposlio je tri, četiri čovjeka, samo uzdržava se i dolazi mu inspekcija i traži ga protupožarnu krpu. Ovaj široki …/Govornik se ne razumije./… molim, jel? Pa što je to? Pa ja ne znam, pa to piše u zakonu. To je bio odgovor. Dobro, neću vas kazniti sa 6 tisuća kuna koliko mogu, kazniti ću vas sa 3 tisuće kuna. To je njegovih 100 pizza. Dakle, to su apsurdi koje mislim da će ova Vlada svakako reagirati na to iz svih onih razgovora i obećanja da moramo naprosto to naše poduzetništvo zalivat ko onu biljku kad se stavi pelcer pa je zalijevate. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Andrija Mikulić. poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega pa ja sam to rekao i govorit ću dok sam pri zdravoj svijesti i pameti. Najlošija odluka politička prošle Vlade je bilo ukidanje Državnog inspektorata. Znate zašto? Ali to javnost ne zna. Neka se čuje. Kod nas u Ministarstvu gospodarstva di smo pripali kao tržišna inspekcija u 100 metara kvadratnih je sjedilo 23 visoko obrazovnih ljudi. Načelnik sektora, to je treći niz, ispod pomoćnika prvi koji vam je operativac, znate koliko je mjesečno bilo na mobitelu da može koristiti, 80 kuna 80 kuna gospodo. Kada trebate automobil za nadzor jer čovjek iz Zagreba ide u Dubrovnik, zašto? Pa da bi izbjegli ono što, da nije poznanstvo u Dubrovniku bilo s nekim od nadziranih subjekata ne može automobil dobit. Da vam kažem koliko su bili propisi, koliko ljudi mogu biti u kojim sobama i hotelima smješteni, do kojih iznosa. A privređuju milijune državnom proračunu. Dakle u jednoj godini su privrijedili nekoliko svojih proračuna, proračuna. Zadnji je bio, čini mi se oko 115 ili 120 milijuna kuna. Proračun državnog inspektorata na bazi tisuću ljudi. Mobiteli 80 kuna, nema automobila, uvjeti koji nisu ljudski, 23 čovjeka sam dvije godine imao u 100 metara kvadratnih, to su bili uvjeti visoko obrazovanih ljudi koji su trebali raditi. Ja vas pitam, kako je to kad vam dođe stranka, kako to izgleda? Nemate je di primiti. I to je ta odluka katastrofalna odluka koju su oni donijeli jer ne poznaju procedure a samo im je bilo da pojedince drže polugu inspekcije i da mogu ucjenjivati gospodarstvenike. To ej bila njihova nakana u kojoj nisu uspjeli i neće uspjeti. Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Ive Jelušića. Izvolite. **Jelušić, Ivo (SDP)** Kolega Mikulić, puno toga ste rekli, puno bi mogao replicirati ali nemam naprosto u ove dvije minute ne stignem. Dakle, reći ću nešto oko hitnog postupka. Dakle, ne sporim ja da je ovo dobra izmjena i dopuna zakona i da ju je trebalo donijeti. To ne sporim. Pa da je i treba donijet sada, danas, ako je hitno zašto je danas ne donesemo, zašto čekamo tjedan, dva ili tri, zašto? Zato što nemate kvorum. A da ste pustili u proceduru 15 dana ranije mogli smo i dva čitanja i opet u isto vrijeme doći, Ja govorim o tome dakle da se moglo ići u dva čitanja a da se ništa ne izgubi na bitnosti ove odluke. To je prva stvar. Druga stvar, molim vas, pročitajte i vas i sve kolege …/Govornik se ne razumije./… Prijedlog za donošenje zakona po hitnome postupku. Ni jednom riječju nije navedeno zašto treba ići po hitnom postupku. Ovo što je navedeno govori zašto treba donijeti zakon i s tim se slažem svim što ovo piše ali ne navodi zašto treba ići po hitnom postupku. Barem već kad se želi po hitnom, daj barem napiši dvije rečenice zašto po hitnom postupku, nemojte procjenjivati Sabor s jedne strane, s druge strane nemojte takvo šlameperajski pripremati prijedloge zakona oko državnog inspektorata. Dakle, da ne bude zabune, nije prošla Vlada i vladajuća većina ukinula inspektorat nego način organizacije inspektorata. Dakle, i dalje inspekcija postoji. Nije ukinut državni inspektorat nego je naprosto ta inspekcija raspodijeljena po ministarstvima. Po mojoj logici shvaćanja stvari dakle, ako za stanje u neredu u prostoru, ako je riječ npr. o bespravnoj gradnji, ako toga ima, pa normalno da vidimo tu ministra kao odgovornog za to stanje, ako nema, instrumentari da to kontroliraju, ako nema inspekciju, kako će to biti odgovaran za to stanje. Ako imaš prodaju robe na crno, normalno da je kriv ministar gospodarstva, ne ako nije inspekcija kod njega, kako ćeš ga krivit za to kad on nema instrumente da kontrolira itd., itd. da ne navodim druge primjere. Dakle, to što vi govorite su apsurdi, da ima 80 kuna za mobitele, mora puno raditi, to nije stvar organizacije inspektorata u smislu, pa nema veze jel je inspektorat u ministarstvu ili u državnom inspektoratu. Nismo zakonom rekli koliko mobitel bude. To je stvar internih odluka, pa povećajte ljudima mogućnost da iznose za mobitele, za prijevoz itd. omogućimo ljudima da rade bez obzira gdje se nalaze u državnim inspektoratima ili ministarstvu. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Andrija Mikulić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, pa uvaženi kolega ovo što ste rekli, dakle oko ovog hitnog postupka da ste htjeli bit partneri sa gospodarstvenicima onda bi davno krenuli u tu priču i ne bi postavljali pitanja kao na primjer da je jutros svanulo. Što se tiče kvoruma, kako vas nije sram. Pa vi ste ti koji ste izabrani, plaćaju vas porezni obveznici i izlazite iz dvorane da u ovoj sabornici nema kvoruma. Pitanje je morala i kulture vaših kolega koji dobacuju, ne mogu se suzdržati. Ali to je pitanje kućnog odgoja. Što se tiče Državnog inspektorata najlošija politička odluka ući će u anale političkih gluposti. Ukinuli ste Državni inspektorat, dali ste ga na pojedina ministarstva. Da vam kažem, pa imate kolegu bivšeg ministra koji vam ovdje sjedi, koji je to inzistirao. Pa onda imate pomoćnika ministra financija koji je to inzistirao itd. Bili su politički jaki, zato su to mogli kod vas napravit. I to je strašno! To je strašno! Da ste radi parcijalnih interesa išli u ukidanje takve institucije. Zakoni i mobiteli, pa to je vaša gluma, vaših dužnosnika bila da skinete. Dok je bio inspektorat onda su imali limite puno veće i ljudi s terena zovu. Onda su zvali sa privatnih telefona, pa je bilo nazovi me iz ureda, jer ne razumijete procese koji su se dešavali. Pa vi ne date sredstva rada, tražite rezultate. I da ne pričam, dakle neke druge stvari. Automobile niste dali inspektorima. Pa jel' to sramota? Što ste napravili vi kolega Maras i drugi? Kupili ste automobile koji vam godinama stoje u garažama Ministarstva gospodarstva. Pa može vas sram biti radi hrvatske javnosti, radi toga! Hvala. Sljedeća replika je ona uvaženog zastupnika Ivice Mišića. **Mišić, Ivica (MOST)** Poštovani kolega Mikulić, drago mi je vas slušati i drago mi je čuti da ste bili u privredi, da ste radili čak onda i u inspekciji. Meni je to drago, međutim ova moja, malo prije moja rasprava je bila upućena na inspektore koji su radili to što su radili, što smatram da uvijek nisu oni niti krivi. Ja osobno nikad ne podržavam nikakav privredni kriminal gospodarstvu. Ja sam taj koji želim da svi budu ravnopravni, svaki gospodarstvenik a ne samo neki podobni i neki ljudi koji su koristili ovu državu kao bankomat. Ja u ovo postavljam pitanje, a znamo svi, čitamo kroz medije, kroz novine od milijun do 180 milijuna ljudi su dužni poreza ovoj državi. Pitam se šta su radili ljudi koji su bili na vrhu Poreznih uprava i što im se to desilo. Druga stvar, za vrijeme gospodina Linića je represivni aparat bio na male poduzetnike, na neke kafiće, na neke nebitne stvari, gdje se to televizija snimala, zatvarali se trakama i tako-tako, li konobar imao 5 kuna ili 50 kuna viška već je bio kriminalac taj poduzetnik. Znači, kod nas se sve radi da bi se samo represivni aparat predstavio kao da mi dobro radimo, a milijarde nam cure sa drugih strana. Ja bih želio da mi budemo malo odgovorniji prema tim koji puno kradu, ali svakako i ovi koji malo kradu. Ne tražim ja nikakve privilegije bilo za koga, ali da u ovoj državi budemo jedino pravna država i da kažemo dosta svemu ovom što se do sad radilo, a moramo priznati bilo je grešaka sa svih strana. I da se posebno male poduzetnike koji su danas u velikim, velikim krizama dadne se malo tolerancije pa ti inspektori isto bi mogli imat tolerancije ako je čovjek 4 dana između nove godine nije prijavio radnika, pa sam bi trebao shvatiti …/Govornik se ne razumije./… dobru namjeru. Ja osobno nisam jedan dan, jer Internet nije radio mojoj kćeri, pa sam išao na sud

obzirom da sam tehničke struke od kolega pravnika kad su mi objašnjavali što je to ekstenzivno tumačenje nekih normi, tih zakonskih. Bit ću prvi ovdje koji će se zalagat za ovo da imamo jedan period gdje se nešto može tumačiti. Ali da to propišemo koji su uvjeti. Što se tiče ovog što ste rekli, lijepo ste rekli za bivšeg ministra. Dakle, to mene znate podsjeća na ono držite tamo nekoga. Za tri kune ćemo zatvarati lokale. Nije bitno, zatvorit ćemo lokal. 7 djelatnika ne radi, ne plaćaju se doprinosi i što ste kao država napravili? Ništa. Otvorili ste prostor za crno. Dakle, ja ovo vidim inspekciju kao partnera gospodarstveniku, partnera. Naravno da nećemo dozvoliti da voziš 300 na sat, ali neke norme moramo ispoštivati i ne mogu svi bit od prvog do zadnjeg isti. Mislim da treba, zakonski da, ali moramo bit malo osjećajniji prema ljudima koji imaju jednog, dvoje ili možda 250 ljudi na plaći. Oni nešto daju u taj proračun. Zašto imate situaciju da teško dođete u mogućnost da danas pitate što ćete vi to od mene tražiti u nadzoru? Zašto? Pa zakon je zakon. Pa ne moraju svi gospodarstvenici znati svaki stavak zakona. Pa zato nek' bude objava na web stranicama kao što je bilo nekada da se vidi što se traži. I onda nema inspektor a, b ili c pa svaki traži drugo. Svaki mora tražiti isto. Prema tome oko Porezne inspekcije mislim da je posebna priča. Oni nisu nikada bili u sustavu inspektorata. To je posebni inspektorat bio. Ali o.k. Treba sjesti i razgovarati i inspektorati moraju biti partneri gospodarstveniku. Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Tomislava Žagara. Izvolite. **Žagar, Tomislav (SDP)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Mikulić, vaša rasprava je doista bila smirenija od replika koje sad čujemo. Ključna rečenica koju ste više puta izgovorili sad u replici je da inspektori trebaju imati partnerski odnos prema poduzetnicima. Ja se slažem sa tom rečenicom. Međutim, to je bitno jako tumačenje ove rečenice. Znate, tanka je granica između partnerskog odnosa i odlaska u korupciju ili kriminal. Dakle, ono što meni sad nije jasno, a pokušajte mi vi objasniti, vi govorite o partnerskom odnosu. Dakle, nadležna ministarstva su ta koja oblikuju zakone, Vlada Republike Hrvatske ih predlaže Hrvatskom saboru, Hrvatski sabor ih donese i kao što vi dobro kažete inspektori koji moraju imati stručna znanja, specifična znanja iz svoje struke moraju imati i opća znanja posebno uz ogroman broj direktiva EU. Dakle, danas ti ljudi moraju biti visoko educirani, stalno obučavani. I oni, dobro ste vi rekli oni kontroliraju provedbu tih propisa. Ali ako ti propisi nisu dobri, ako netko treba na skladište staviti protupožarnu zaklopku a tamo nikad neće biti plamena pa sasvim je logično da inspektor takvu primjedbu kaže onom ministarstvu koje je nadležno i koje je donijelo takav zakon da se te stvari promijene. U tome ja ne vidim logiku. Ja razumijem da vi subjektivno gledate jer ste bili u Državnom inspektoratu ali niste me ničime uvjerili da Državni inspektorat je tijelo koje će neovisno onda moći puno više, puno bolji imati partnerski odnos od onih inspektora koji će biti u nadležnim ministarstvima kažem koji će opet imati povratnu vezu s ministarstvima i na taj način upućivati na sve one nebuloze koje postoje. Na kraju da zaključim smatram da su bitni, dobro vi to kažete, bitno je osigurati ljudima rad, edukaciju. Nije važno da li će to biti Državni inspektorat kao jedinstveno tijelo ili će biti po pojedinim ministarstvima. Ali bitno je njima osigurati uvjete da oni mogu obavljati svoj posao. Ali naglašavam opet neovisno. Dakle, partneri do određene granice. I to je jako bitno da se ta granica zna. Hvala. Ovo što ste vi sada rekli ja se u velikom dijelu slažem osim u jednom a to je vi imate određene vrste inspekcija, te inspekcije prepoznaju određenu problematiku na terenu, neku pojavu. Kao što smo mi imali pojavu nelegalne eksploatacije mineralnih sirovina kada su pojedini građevinski gospodarstveni subjekti pazi čuda za temelje vadili šljunak i onda su mislili da je to njihovo. A mineralna sirovina je temeljem zakona u vlasništvu države. E sad, imate inspektore koji za konkretan ovaj slučaj što vi govorite utvrđuju da nema tog elementa. Ali nisu oni ti i to nije to ministarstvo kolega koje taj propis donosi. To je jedno drugo ministarstvo. E zato imate suradnju između ministarstava gdje se i takve stvari nakon određenog vremena evoluiraju i donose zaključci. I daju prijedlozi. Puno puta su djelatnici Državnog inspektorata davali kolege prijedloge za izmjenom zakona. U velikoj mjeri je to usvojeno. Zašto? Pa nama je cilj partnerski odnos. Nama je bio cilj ne svaki put doći kao što netko reče i kazniti. Ja sam danas došao, moram te kazniti. Nije istina! Nisu nikad imali norme da moraju kažnjavati ljude, nikad! I onaj tko misli da inspektor mora imati normu, da mora kažnjavati taj nije za nadređenog službenika bilo koje razine ako tako postavlja stvar, a ne gleda da moraš partnerski odnos imati sa gospodarstvenikom. Pa valjda nam je svima interes da se razvija gospodarstvo, a ne da ga blokiramo. Što imamo kada donesemo mjeru zabrane u određenom trgovačkom društvu? Nemamo ništa, generalno gledajući. Nema država, nema gospodarstvenik. Dakle, taj dio se mora izbjeći.

Nekoliko puta ste spomenuli visoku obrazovanost inspektora i tko smo mi da sumnjamo u njihov rad. Ono što mene uvijek zabrinjava jeste kad stvari generaliziramo. Niti su svi inspektori u pravu i pošteni niti su svi poduzetnici lopovi i neodgovorni pojedinci ovog društva. I toga mislim da u svakom trenutku moramo svi biti svjesni. Slažem se s vama kad kažete da inspektorat mora biti partner i podržavam ove izmjene u tom dijelu da se poduzetniku ipak da vrijeme i prostor da ispravi određene greške, a da ne ide odmah sankcije, sankcije, pogotovo novčane sankcije, prekršajne sankcije. Jer kao što ste i sam naglasili svaki poduzetnik ne treba znati i sve zakone. I to je gotovo i nemoguće jer ako imamo 40-ak zakona što pravilnika o o zaštiti na radu onda je pitanje koliko kvalitetno kao poduzetnik možemo sve to apsorbirati i primjenjivati. Rekli ste isto tako da je najlošija politička odluka koja se dogodila ukidanje Državnog inspektorata. Nije to najlošija politička odluka. Ja bih bila izuzetno sretna građanka Republike Hrvatske da to jeste u povijesti najlošija politička odluka. Puno ste govorili o tome što ste vi radili u tom Državnom inspektoratu, ali niste spomenuli to koliko ste svojih inspektora sankcionirali i kaznili zbog toga što zakone nisu provodili onako kako ih je trebalo provoditi usprkos tome što su visoko obrazovani.

kolegice zastupnice dakle ja sam rekao oko toga ali ja ću ponoviti nema problema. To su minimalni postoci. To vam dođe negdje 2 do 3%, ako. Dakle, mi imamo dobro razrađen, imali smo, sustav unutarnje kontrole sustav unutarnje kontrole gdje na osnovu prijava ili anonimnih ili ne anonimnih idete u unutarnji nadzor inspektora. To su kompleksni nadzori, to rade ljudi koji su educirani za to i to ozbiljno educirani. Jer vi da bi njega našli u grešci potencijalnog prekršitelja morate jako dobro poznavati sustav rada kojim on se bavi. Kad me pitate oko zakona dakle imamo sustav, imali smo i sankcionirali. Kad me pitate oko zakona samo na području gospodarske inspekcije danas tržišne preko 350 zakonskih i podzakonskih akata slažem se s vama, znate što su moji načelnici sektora radili koji su mi bili prvi suradnici na svakom kolegiju? U petak u 12 priprema za ponedjeljak i slanje na teren izmjena propisa tog tjedan koja je bila da bi inspektor bio uhodan kad dođe i da zna koja je mjera ako eventualno treba neku mjeru. Slažem se i da ne treba generalizirati. I ovo što ste lijepo rekli, pa zamislite jednog predsjednika uprave INA-e pa di bi on znao sve zakone, pa di on može biti odgovoran za jedno eksploatacijsko polje nafte ili plina na sjevernoj Jadranu, je odgovorna osoba tako je. I tu su inspektori dali prijedlog da se šefovi nadležnih regija, odnosno objekata procesuiraju u smislu ako ima prekršaja, zašto? Pa zato što teoretski on kao odgovorna osoba ne mora to znat. Ok, to je pitanje njihovog sustava kako su organizirani. A što se tiče ovog vjerujte mi, dobar i kvalitetan je bio sustav unutarnje kontrole koji je funkcionirao i oni su znali da su nadzirani za ono što rade i morali su bit. Hvala lijepa. Slijedeća replika je uvaženog zastupnika Steve Culeja. Izvolite. zamislite vi jedno poduzeće koje se zove ZAMP kako li već i oni tamo nagrađuju tj. plaćaju određene usluge, oni plaćaju usluge po učinku, dakle po broju izvedenih pjesama određene izvođače. Pa bi mene interesiralo, a vjerujem i mnoge ovdje da li je ikad bilo koji inspektor otišao u tu firmu ZAMP i da utvrdi koliko su iz sredstava koje su oni uprihodili po pitanju ovoga autorskih prava isplatili Marku Perkoviću Thompsonu za kojega znamo koliko se slušaju njegove pjesme ili našem bivšem predsjedniku onom što svira klavir, koliko je isplaćeno njemu sredstava iz tog što sam ja naveo? To je jedan primjer. A sad ću vam reći drugi primjer. Ja kad god popijem kavu ili nešto ili počastim nekoga jer nemam običaj da štedim puno pa ostavim, počastim i konobare, ostavim kunu, dvije ne bitno a vjerujem i mnogi od nas. Sad zamislite da dođe inspektorat ovdje i da utvrdi da oni imaju 10 kuna viška i sad kad mi idemo dole na ručak ili na piće da tamo 16 inspektora stoji i policajaca sa trakom sve omotano i kažu oprostite danas nema ručka, danas nema kave utvrdili smo višak u blagajni od 5 kuna ili u džepu od konobara ili od one što na kasi, gospođe naplaćuj nam. Hvala vam lijepa, ugodan vikend. Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Andrija Mikulić. **Mikulić, Andrija (HDZ)** Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi kolega oko ovog drugog mislim sve je jasno i tu se apsolutno slažemo. Oko onog prvog, ja ću vas podsjetiti da je to bila jedna od mojih najdražih tema ZAMP. Sjetimo se toga. Ali evo kako ja volim reći radi hrvatske javnosti gospodo, uvaženi zastupnici i vama kolega to pitanje možda najbolje da uputite bivšem predsjedniku RH gospodinu Josipoviću. Čini mi se da on ima kompetentna znanja oko ZAMP-a, pa najbolje da to pitamo njega. Hvala lijepa. S time smo iscrpili replike vezane uz ovo izlaganje. I sada će u ime Kluba zastupnika HNS-a govoriti uvaženi zastupnik Milorad Batinić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Sabora. Zamjeniče ministra, kolegice i kolege pa Hrvatska narodna stranka kao liberali mi ćemo podržati ove izmjene zakona prvenstveno jer ovim izmjenama koje nisu nešto radikalno mi smo i prošle godine raspravljali bili na svojem klubu i bilo je u fazi da se predloži, no nismo uspjeli ali to ne znači da nećemo podržati. Naime, kad se govori o inspekcijama svatko od nas temelji dio svoje rasprave na osobnim iskustvima i ne bih htio i nije dobro što je već rečeno da se generaliziraju stvari. Prije svega po meni a vjerujem i po mišljenju velike većine svih nas inspektorski posao je izuzetno zahtjevan, odgovoran, trebao bi biti visoko moralan i trebao bi biti dobro plaćen. Mislim da je sve ove rasprave, velika većina rasprava koje su išle možda rekao bi van onog osnovnog segmenta proizlaze upravo iz razloga i iskustva koja su proizašla iz toga upravo iz razloga ne adekvatnih plaća. No, ono što bi želio kazati znači kao liberali podržat ćemo izmjene ovog zakona i pogotovo uglavnom tu se govori u ovom djelu o gospodarskoj inspekciji, upravo iz razloga što se svi zalažemo i kroz niz zakonskih prijedloga, poticanja gospodarstva, stvaranje povoljnog poslovnog okruženja, poticanje investicija i ove izmjene na neki način, mislim da će promijeniti što je i bila naša intencija o kojoj smo vidim raspravljali i na klubu prošle godine da se promijeni jedna paradigma što je inspekcija. Isto tako ne bi bilo dobro da se upadne u jednu zamku iako znam da kolega Mikulić nije direktno mislio kada je govorio o partnerskom odnosu, partnerstvo zna se što je, razumio sam o čemu je bilo riječi, ali ono što je u ovome dijelu također što podržavamo da se treba vrlo jasno definirati i propisati znači koja je nadležnost u inspekcijom nadzoru kada se ne izriče kazna, kada se izriče opomena, pisani zapisnik itd. jedan primjer ću kazat, velim svi mi iz svoje prakse imamo neka iskustva sa inspekcijama, konkretno mogu kazat Šumarska inspekcija, da je upravo djelovala po ovim principa i po ovim postulatima, savjetodavno, edukativno ali i izvršno i daleko kvalitetnije efekte je polučila nego kada se išlo direktno sankcionirati na teren. Možda i specifičnost struke, specifičnost određenih tehnologija ali velim, postoje razna iskustva. Isto tako nisam za sankcioniranje ovo što je rekao kolega Culej ako ostane bakšiš idemo radikalno rezati itd. naime, općenito nisam jer mislim da je daleko veća šteta ako se ide u određenim stvarima, veća šteta za gospodarstvo u cjelini. Naravno ukoliko postoje adecidevisti, tu mislim da bi ovim propisom koji bi trebalo dobro proučiti, prvenstveno znači kad se govori kontrolni mehanizmi, sugestija zamjeniče ministra, prvenstveno kroz te kontrolne mehanizme odnosno način funkcioniranja Inspektorata vodite računa da se zaštiti i dignitet same osobe inspektora koji provodi nadzor. Subjektivnost isključit maksimalno koliko je gotovo moguće i u upravo iz razloga zaštite same osobe odnosno inspektora. Kad sam govorio da ovaj zakon u velikoj mjeri mijenja paradigmu pa evo Klub HNS-a da li je da li je ovo baš slučajno danas tema predložit ćemo ovom Saboru jedan zaključak koji bi išao ne samo na gospodarsku inspekciju nego na sve inspekcije upravo na način kao što su ove izmjene zakona da se promjeni paradigma na način znači da se ne ide ultimativno, imperativno kažnjavanje nego da bi jedna od zadaća u dijelu liberalizacija ako mogu tako nazvati inspekcijskih službi moralo biti pravovremeno otklanjanje uočenih nepravilnosti u radu poduzetnika. Imamo sam i kao gradonačelnik puno uputa ne za interveniranje jer naprosto nisam dozvolio da se dovedem u takvu situaciju nego u kontaktima sa poduzetnicima, kroz poslovni klub upravo njihova iskustva od inspekcije Zaštite na radu, od inspekcije Zaštite okoliša. Doduše, nitko mi se nije žalio da ga ne prijavljenog radnika, da mi se netko žali. Imam iz iskustva u građevini, bilo je takvih. Ali nitko nije imao hrabrosti niti bilo ga je sram da to kaže da je tu imao i taj slučaj. No, međutim, isto tako kako se ne bi nadam se da će raspravljati u Saboru o ovom našem prijedlogu, znači da se sve inspekcijske službe promjeni paradigma, njihovog funkcioniranja. Tu također nadam se da kroz raspravu koja će ići da ćete da ne bi se desilo opet da inspekcija okrene previše čisto da bude savjetodavno, edukativno, naravno da mora biti i penaliziranje. Da li će se to definirati zakonom. Mislim da je zakon bi trebao biti u tom djelu dosta rezerviran. Prije bih zato da se ide na pod zakonske akte koji će definirati direktno ponašanje jer svaka struka je specifična za sebe. Rekao sam primjer mojega iskustva. Isto tako iskustvo drvo prerađivača. Imao je radnika na stroju gdje je trebao imati certifikat zaštite na radu, da imao ga je, ali je nažalost dva dana mu više nije važio. I u međuvremenu dok je kuća koja educira, koja je organizirala određeni broj, on je bio u tijeku procesa dodatne edukacije, nije mogao dobiti certifikat i što se desilo, kazna za poslodavca kazna za radnika itd. a čovjek radi već 15 godina na tom. Mislim tu bi trebalo biti u tom djelu jedan kvalitetniji pristup upravo na način da se uvažavaju i objektivne okolnosti. Isto tako i kod prekršajnih odredbi odnosno kod izricanja kazni konačni cilj ne bi trebao biti zatvaranje pogona, gašenje radnih mjesta, zatvaranje pogona makar na jedan dan jer je ogromna šteta. Nego upravo omogućavanje da se poslovanje i pružanje usluga nastavi na način koji je usklađen sa propisima za pojedinu djelatnosti. No i na kraju u načelu se slažem sa većinom rasprava koje su bile makar su išle od lijevog do desnog, kako bi se reklo od lijeve do desne grane ali mislim da u principu svi smo na tragu ovog da ćemo podržati ovaj prijedlog zakona. A isto tako se nadam kad ćemo uputiti prijedlog našeg zaključka vezano za sve inspekcijske službe da će se također kroz raspravu isto podržati. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. I vaše izlaganje izazvalo je nekoliko replika. Prva je ona uvaženog zastupnika Andrije Mikulića. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega, pa moram priznat slušajući vaše rasprave, teško je ne složit se. Ali i ovo ste dobro rekli oko parterskog odnosa, to ne može biti odnos radiš na crno, radiš kontra propisa pa smo partneri, ne. Tu je vrlo bitna edukacija. Zato govorim o onoj objavi na web stranicama. Pa mi znamo ako vas policija danas zaustavi da moraš biti vezan, moraš imati vozačku, prometnu. Dakle, toliko smo educirani u tom djelu. Znamo da ne smijemo kroz crveno svijetlo. E to vrijedi i za gospodarstvenike. Ali poslovni klubovi, tribine, razgovori otvara, mi smo imali Dane otvorenih vrata inspektorata pa da ljudi vide da smo i mi od krvi i mesa bili. Dakle, taj jedan odnos partnerski, ali ne pod cijenu da je netko u minusu pa mu to toleriraš. Žao mi je što nije to prošlo i ranije što ste predlagali, ali nemojte se ljutiti to je taj odnos tadašnje pozicije bio kad vas nisu shvatili prema gospodarstvenicima i to nije bilo dobro. Slažem se i s vama da se definira partnerski odnos da imamo granicu u smislu što je to kada ide opomena, što je to kada ide prekršajni nalog. Zašto imat diskrecijsko pravo? Pa onda netko tumači ovdje ovako, ovdje onako. Hajmo točno propisati što ja volim reći od točke A do točke B koja su pravila, moramo ih se držati. I ono što ste lijepo rekli ne samo dignitet inspektora. Inspektor je dužan po zakonu čuvati dignitet osobe koja je podnijela prijavu. Zamislite vi jednog radnika koji podnese prijavu da mu poslodavac daje plaću na crno. Pa taj se čovjek boji za sebe. Znači da li je bilo propusta? Možda ih je bilo i u tom segmentu nije ih smjelo biti ako ih je bilo. I zaključit ću ono što ste rekli apsolutno potpisujem. Paradigmu moramo mijenjati. To je visoko moralan posao. Pogledajmo kako to izgleda u zemljama u okruženju? Visoko moralan posao i ono što je ključ te ljude treba motivirat, dobro plaćen posao mora bit. A ne da vi predlažete kazne za 100, 200 ili milijun kuna, a imate sa 15 godina staža 8000 kuna. Tu se otvara prostor koji nije dobar. Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Milorad Batinić. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala vam gospodine predsjedniče. Pa kolega Mikulić, možda nisam dobro pojasnio. Znači, ja sam razumio što ste vi htjeli reći kroz partnerski odnos. Znači, partnerstvo u poslovnom smislu je jedno, a ovaj odnos bi trebao, da li partnerski, da li je to adekvatna riječ to je sad pitanje. Znači, ali mislim da sam pojasnio. Znači, više da bude savjetodavnog, edukativnog i da ne ide se odmah na penaliziranje. Vjerujem manje-više pošto ste se složili sa većinom moje rasprave da ćete isto također podržati i zaključak kluba HNS-a. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Mire Bulja. Hvala lijepa. Vidim da smo ovdje jednoglasni tijekom rasprave, da bi inspekcije morale biti sad najprije savjetodavne i edukativne. Za gospodarstvenike da se ne bi smjelo događati tu smo složni da se u biti inspekcije svojim diskrecijskim ocjenama u biti brojne poslovne subjekte zatvore bez potrebe, a dok primjera imamo zbog istih razloga druge poslovne subjekte bilo iz kojih razloga ne sankcioniraju i ne nanose im štetu. Zbog čega? Zbog toga što se, znači inspekcije su mogle ne sve, ali su mogle pogodovati određenim svojim konkurencijama i na taj način bi gušile gospodarsku konkurentnost na tim prostorima. Dobro je da dolazi vrijeme da gospodarstvenici mogu biti oni koji će slobodnije moći dočikati inspektore, a ne one koji su dolazili i u strahu zbog dvije, tri kune, zbog većeg šanka nego što je propisano zbog nekakve naljepnice da će morati tri mjeseca zatvoriti svoj kafić, restoran ili nešto slično. Dobro je da ta vremena dolaze, međutim bez profesionalnih depolitiziranih inspektora i čelnika inspekcija nema dobrog inspektorata. Ne smije se politizirati inspekcija, oni moraju biti isključivo, isključivo profesionalci ne raditi po političkom ključu pa svako dvije godine kako dolazi na vlast da se mijenjaju zakoni, propisi. Da, usavršavati ali ne strukturno mijenjati jer naši gospodarstvenici to i ljudi, građani debelo plaćaju a da i ne znaju koliki je broj inspekcija, koliki je broj inspektora. Pa evo recimo spomenuo je kolega Mikulić, …/Govornik se ne razumije./… mineralne sirovine neki mogu vaditi pod istim uvjetima, drugi ne mogu.

ću imati i podršku s vaše strane kod ovog zaključka. Naime, savjetodavno-edukativno. Postoji praksa u određenim državama a isto tako i određena praksa kod nas u pojedinim strukama najava dolaska inspekcije u nadzor. Ne vidim razloga zašto to ne bi bila praksa, osim možda nekih specifičnih službi. Jer mislim da bi se s time upravo na neki način i discipliniralo recidiviste ako govorimo o ne znam o kafićima i onom bakšišu famoznom. Vjerujem da svatko od nas ima nekih iskustava u svojem gradu, svojoj sredini gdje je došlo do zatvaranja. Mislim nije dobro. Ukoliko se krene na takav način, znači ići pozitivno dobit ćeš pozitivan fitback, pozitivan odgovor i s druge strane. Zašto smo još ne znam da li sam, možda sam i rekao, ali možda sam i propustio kazati u raspravi. Naime, pogotovo za male, srednje, mikro poduzetnike izuzetno je teško pratiti određeni broj propisa pogotovo nakon 2013., prije 2013., prije ulaska, nakon ulaska, primjena niz direktiva, izmjena. Naprosto to je šuma toga. Oni to nisu kadri odraditi. I zato velim da bi bilo dobro da se generalno promijeni paradigma svih inspekcijskih službi. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Josipa Đakića. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa kolega Batinić, dobro ste konstatirali da se treba promijeniti paradigma i da inspekcija ne smije biti samo represivni aparat. Represija je stvarno gušioc gospodarstva, represija nije nikome dobro došla. Prevencija, edukacija, pa onda u krajnosti samo kada su krajnji i nužni slučajevi represija sigurno ste to dobro utvrdili. Ružno je vidjeti bilo sliku kada se hotel zatvarao u pola turističke sezone, kada turisti izlaze sa putnim torbama, koferima u sred ljeta. To je jako ružno. Ružno je vidjeti za 5 kuna zatvoriti kafić, restoran ili neki objekt koji privređuje. No različita je slika u Hrvatskoj. Postupanje inspektora od juga do sjevera je vrlo različito. Kada bi uzeli statističke podatke vidjeli bi da se mi po inspekcijskim službama a onda ni po počiniocima prekršaja u prometu sa aspekta alkohola od Istre do Osijeka je razlika nebo i zemlja. Što se tiče državnih tvrtki i inspekcije rada mogu samo reći nijedna državna tvrtka dosada nije ispoštivala Zakon o zapošljavanju djece poginulih hrvatskih branitelja, o hrvatskim braniteljima koje apsolutno konstantno šikaniraju i zbog toga nisu kažnjeni. Naročito Hrvatske šume, HEP, Hrvatske vode u kojima su zaposleni na stotine ljudi pod upitnim okolnostima i natječajnim formama pa nekada i bez natječaja dok su na natječajima oni koji imaju zakonsko prvenstvo bili odbačeni. Na žalbe, na molbe, na upozorenja nema reakcije. To je veliki problem kada se oni koji upravljaju državnom imovinom ne drže zakona koji su doneseni nego ih namjerno osporavaju i šikaniraju. Tu treba biti drastična kazna. Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Milorad Batinić. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala predsjedniče. Kolega Đakić drago mi je da se slažete sa mojom raspravom. Da, različita praksa to je nažalost naša hrvatska priča. I točno, da li gledate od istoka prema zapadu ili od sjevera prema jugu. Mislim da bi upravo kroz ove podzakonske akte i naravno kroz nadzor samih službi trebalo eliminirati ili te razlike pristupa svesti na minimalnu mjeru. da li su možda negdje gdje je bio mekši pristup inspektora da li su oni iz kojih razloga i kako bili pod utjecajem politike ili nešto ja ne bih želio sada špekulirati ali naprosto to nije dobro. I ono što je dobro, znači kao Hrvatska trebamo stvarati, a to je jedan od ključnih elemenata, stvaranje povoljnog poslovnog okruženja. Znači da imamo identičan pristup, pogotovo inspekcijskih službi, svih potpuno identičan i istovjetan na svim, praktički praktički na čitavom dijelu administrativnom Republike Hrvatske. Apsolutno, da. Ali velim ne bih želio generalizirati, ipak bi trebalo neko, vjerujem da će i unutarnja kontrola inspekcije također imati dosta oko toga i svojih prijedloga kod podzakonskih akata. Velim praksa piše, život piše zakone i mislim da bi to trebalo u konačnici ići u dobrom smjeru. lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Josipa Križanića, izvolite. **Križanić, Josip (HDZ)** Gospodine Batinić vi ste rekli da treba točno propisati ovlasti inspekcija i to se slažem s vama i podržavam to. Možda ću reći petnaesti put neke teze koje su danas ovdje bile izrečene ali smatram da ih ipak treba ponoviti, a to je, i to ću reći da inspekcija a priori ne smije biti ne smije biti represivna nego edukacijska. Znači, vratit ćemo se na početak. I drugo, gospodin Mikulić je tu već govorio o tome sigurno je da moramo težiti zakonskim rješenjima da dobre, kvalitetne gospodarstvenike a priori ne kažnjavamo nego da im se da i napiše rješenje i kad se dođe na izvršenje rješenja nakon mjesec dana ili dva tjedna ukoliko inspektor procijeni da je potrebno za to izvršenje rješenje u tom slučaju recidiviste kažnjavati i to je ok. Međutim dalje želim reći jednu stvar koja se često događa. Nikad ne smijemo niti u primisli težiti nekakvim rješenjima gdje bi se inspektori valorizirali na bilo koji način prema broju, prema broju, ne daj Bože, kazni ili visine kazni. Jer moram reći da sam i osobno kao gospodarstvenik imao prilike doživjeti da mi je došao inspektor i rekao moram nešto naći, moram nešto napisati pa sam onda došao sucu za prekršaje pa je onda sudac rekao pa moram nešto sankcionirati. sankcionirati. I to je onda bilo par tisuća kuna. Pravi inspektor, iskusni, vidi snimkom stanja tzv. tim kompleksnim nadzorom radi li se o recidivistu ili ne. Još jedna rečenica o jugu i sjeveru, vrlo dobro znamo, a čuli ste i za plutajuća goveda i za milijarde kuna koje su nestale, kojih ne znamo gdje su, kad prijevoznik prijeđe Karlovac onda veli došao sam na jug više problema neće biti. Hvala lijepa. Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Milorad Batinić. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala predsjedniče. Kolega Križanić drago mi je da se slažemo. Da, ne treba inspektore valorizirati temeljem izrečenih kazni ali se može vidjeti koliko je obavio nadzora i da se vidi koliko je uspio, koliko je to mjerljivo, koliko je uspio spriječiti recidivista ili da nema prekršaja u onome segmentu u onome prostoru koji on nadzire. A što se tiče ovog dijela da ne bi došlo do subjektivne procjene inspektora ili možda da ne bi podlegao ajmo reći nekakvim nagradama sa strane ponovit ću znači radi čuvanja digniteta treba inspektore nagraditi adekvatno kroz plaću i omogućiti mu sredstva i sve alate za rad da može pošteno, odgovorno, korektno raditi svoj posao. Jer kad gledamo znači on je prva karika u onome dijelu koja nadzire provođenje zakona, znači funkcioniranje elemenata pravne države. Hvala. I zadnja replika je ona uvaženog zastupnika Ivana Šukera. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Batinić, na repliku me ponukala vašoj raspravi izjava oko edukacije. Danas smo ovdje u raspravama kolega čuli poglede na rad inspekcija sa razno raznih uvjeta, od onih koji su radili, onih koji su vezali upravu do onih koji su štitili interese gospodarstvenika, međutim ja bih tu skrenuo pažnju na dvije stvari koje su po meni vrlo bitno. A to je kad imate čestu promjenu zakona a Hrvatska ih je zbog svega onoga što je prolazila u proteklih petnaesta godina ulaska u EU itd. imala ključna je edukacija ljudi kako s jedne strane onih koji rade u kancelariji tako i onih koji idu na teren. I ako tu nema dobre edukacije, ako tu nema jednoobraznosti i primjena propisa onda imamo kaos. Druga stvar, mi vrlo često zbog ambicija pojedinaca da budu iznad svega donosimo organizacijske promjene državne uprave i to vrlo bitnih karika ili poluga državne uprave i onda prođe godina dana od primjena toga zakona nitko ne nađe za shodno da podnese nekakvo izvješće koji je efekat, koji je rezultat postignut sa takvim promjenama. Da li se s takvim promjenama postiglo ono što smo željeli ili se nije postiglo ono što smo željeli i da li je možda to trebalo ići u nekom drugom smjeru? Tako smo imali dva puta ukidanje financijske policije, netko se sjetio da ukine državni inspektorat. Danas moji carinici ne plaćaju turističku članarinu. Pa to je mislim nešto što struka, jedna od rijetkih struka koja se spominje još u biblijskim vremenima da ih uvaljate da ne plaćaju turističku članarinu. Bez namjere da vrijeđam one kolege koji su to radili, a to samo pokazuje koliko promašite kad idete s nečim. I treća stvar su uvjeti rada. Ne možete od nekoga očekivati ako netko svaki dan proziva kako nekoga ima previše, kako je dobro plaćen a u principu kad pogledate njegovu plaću i plaću onoga tko priprema papire a vi ga dođete kontrolirati onda je to nebo i zemlja, onda se nažalost događaju stvari koje se događaju. Dakle, treba stvoriti puno, puno preduvjeta, puno, puno kontrola i ovakvih i onakvih da bi sustav bio efikasna ali prije svega ako mijenjamo zakon onda moramo vidjeti koji su efekti toga zakona. Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Milorad Batinić. Izvolite. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala lijepo predsjedniče. Kolega Šuker, da edukacija to je prvenstveno velim iz vlastite prakse, naime kad smo do nosili odluku o putujućim trgovinama tada smo zamolili bili, ustvari pokazao se interes i gospodarstvenika koji imaju tu djelatnost i carine jer ona je bila ta u konačnici i ostale inspekcijske službe smo sve pozvali da upravo da nam protumače zakon koji definira to područje. U tom smislu znači edukacija, znači da trgovci i mi isto tako prvenstveno radi nas koji smo morali pisati tu odluku da vidimo u kom smjeru možemo ići. E sada, slažem se što se tiče ovoga dijela, česte promjene ustroja itd. naime pamtim mi smo nekad imali općinske, županijske, republičke inspektore kakva je već bila struktura i županijski inspektor mislim da je trebao 10 godina rada u struci, ali ne kao inspektor nego u šumarskoj praksi i tada se mogao kandidirati, ne znam koliko je ispita bilo, plus državni ispit itd. da bi bio šumarski inspektor. Znači morao je poznavati materiju, da kažem koga će suditi ili procjenjivati ili vrednovati njegov rad. I ovo isto tako i plaće su bile veće županijskog inspektora nego recimo direktora šumskog gospodarstva kojega je nadzirao. Te relacije poremećene su, tu se slažem. Da li ćemo uspjeti i u koje vrijeme nadići to odnosno posložiti strukturu, državni inspektor koji je rang više vršio inspektorske, imao je veću plaću nego onaj ko ga je nadzirao. Da li ćemo velim te relacije, to naprosto ovisi i ovom domu na neki način, međutim ono što čujemo i neka razmišljanja naših kolega naprosto ne idu u tom smjeru zato sam tu skeptičan. Hvala lijepo. Završnu riječ uvaženog zamjenika ministra gospodarstva Lea Preleca. Zahvaljujem na završnoj riječi. Pa htio bi reći samo drago mi je na kraju da iz svih ovih zanimljivih ja bih rekao rasprava koje su naravno i u širem kontekstu od samih prijedloga izmjena i dopuna zakona se vidi da su ipak svi prepoznali važnost ovih izmjena i dopuna i smjer u kojem one idu. Dakle u jednom novom načinu kako inspektorat treba funkcionirati da se neke stvari propišu, da postoji taj jedan dio edukativnog karaktera i savjetodavnog ali naravno inspektorat je inspektorat, on nije savjetodavno tijelo. Nemoguće u jednom zakonu propisati sve situacije na koje jedan inspektor može doći u praksi, dakle time ćemo, jedan dio ćemo riješiti zakonom, jedan dio podzakonskim aktima, postojat će i interne upute za inspektore a naravno bitan je i nadzor u postupanju. Ja mislim da je bitna ta institucija inspektora i nju jako treba čuvati. Uvijek će biti ovako, jer onda sa par loših nekakvih slučajeva iz prakse mi dovodimo u pitanje funkcioniranje cijelog sustava a to nije dobro, dakle nekakvim internim nadzorom i suženjem u različitom postupanju po zakonu se to može dovesti dakle u red. Ali ono što smo mi željeli naglasiti da inspektorat tu za gospodarstvo i da se treba na kraju ići u korist gospodarstva i naravno da se sankcioniraju one loše situacije koje se eventualno dogode na tržištu. Tako da se zahvaljujem na podršci. Hvala vam lijepo. Time zaključujem raspravu o ovom konačnom prijedlogu zakona. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Mi ćemo time završiti ujedno i današnji rad naći ćemo se u ponovno u srijedu 11.svibnja u 9,30 i prva točka biti će Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu RH za 2015.godinu. Ja vam želim ugodan vikend,